Декларация от името на парламентарна група. Днес отбелязваме 148 години от гибелта на най-великия българин и национална светиня – Васил Левски. На този ден нашата общественост отново, може би най-единодушна в оценките си за един заслужил българин, ще отбележи неоценимото място на Апостола в развитието на българското националноосвободително движение, ще посочи неговия граждански, личен и нравствен пример за днешните и утрешните българи. В родното Карлово израсна и се оформи онзи нечут характер, който удивлява и вдъхновява всяко българско сърце. За краткия си земен път той обърна времето. В днешния ден обаче в сложните световни, европейски и балкански събития ще бъде полезно, ако се обърнем към неговите схващания за крайната цел и смисъла на борбата за Освобождение. Със своята демократска република и идеите си за свободна, независима и справедлива България Апостола постави основите на третата българска държава. Националните държави в Европа възникват на основата на съсловните и владетелските държави през XVIII и особено през XIX век – векът, който някои наричат „Век на нациите и националностите“, векът, в който се водиха забележителни борби за освобождение и национално обединение. През това време се създават идеалите за единна национална държава. Върху тази общоевропейска тенденция българската обществена мисъл през Възраждането създаде свои идеали за модела държава, които следва да се осъществят с освобождението. За Васил Левски са писали творци от всички поколения, пишат и днес, ще пишат винаги публицисти, общественици и политици. Разглеждайки името, идеите и делото му не само като място в миналото, но и в настоящото, са заявявали: Левски е съвременник на всички поколения. „Няма друга личност в нашата история, за която да се е говорило толкова много и същевременно да се знае толкова малко. „Думите му бяха прости и кратки“ – така народният поет Иван Вазов характеризира словата на Апостола. Тези слова увличат хиляди хора в устрема към свободна България, превърнали се в историческа и национална мъдрост. Народният гений сравнява Левски с небе, слънце, вятър, море, река. Това са представите за Левски, оставили знак върху някогашните и днешните поколения, и заради които и чужденците питат: митологична фигура ли е Левски и може ли реална личност да владее съзнанието на цял народ вече 148 години? Левски се роди и живя в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителстваха. Свят, в който желанието за промяна беше много силно, но в същото време никой не предлагаше как това да стане бързо и успешно. И тук именно трябва да преоткрием магията на Апостолското обаяние, да оценим способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и селянина, и учения и неграмотния – едно изключително качество, позволило му да намери най-ефективното средство за превръщането на роба в борец за народна правда. Нетленната харизма на Апостола би трябвало да потърсим и в неговата необикновена личност. С цялата си революционна дейност той беше и продължава да бъде пример за това какви качества трябва да притежава големият политически лидер. Левски не можеше да се похвали с университетско образование, но трудният му житейски път го беше научил, че за да поведеш цял един народ на заколение по пътя на собствената му голгота е нужно не само да имаш визия за това какво трябва и как трябва да се направи, но с личния си пример да покажеш, че това, за което зовеш, е наистина постижимо, че саможертвата не е само думи, но и дела, че да ръководиш означава и да носиш отговорност. Опазването на националността Левски вижда не само в самозатварянето, в стремеж към съхраняване на самобитността, но и в приобщаването към достиженията и ценностите на по-напредналите европейски нации и държави. „Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили“, като само така „Българско ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяла Европа“ – заключава Апостола. Времето, в което живя и се бори Левски „век на свободата“, не беше лишено от стремеж към Европейски съединени щати, за федерации и конфедерации със съседни и по-далечни народи. Нещо повече – това бе най-модна и наглед най-напредничава човешка идея. Изтъкнатият български историк професор Дойно Дойнов казва, че годините и десетилетията от времето на Левски до днес показват неговата трезва и реалистична оценка на стремежа за изграждане на национална държава, която единствено и паритетно може да си позволи да влиза в братски съюз със съседни и по-далечни страни. В този смисъл Апостола вижда мястото на бъдещата българска държава като равноправен член на мечтаната „Млада Европа“. Неговите прозрения издържаха не само на изпитанията на близо два века, те са наш национален опит и традиция. Безспорно демократизмът, републиканизмът, народовластието и още ред принципи са най-високите устойчиви идеи на Васил Левски, които ще живеят и вдъхновяват утрешната млада България. Иска ни се обаче да вярваме, че две от тях безпределната му вяра в свободата и борбата за равноправие на гражданина ще останат не само велико завоевание лично на Апостола, но и на политическата зрялост на българската нация. Надяваме се по-често да припомняме последните му думи преди бесилото: „Всичко, което съм сторил, съм го сторил за Отечеството.“ Вярваме, че независимо какви трудности и препятствия ще отреди бъдещето ни, ние можем да ги преодоляваме обединени около заветите на Апостола на българската свобода. Защото Левски принадлежи не само на историята, Левски бе и ще бъде съвременник на утрешна България – България на новото, модерното време. Вече 148 години българинът носи святото му име и дело в сърцето си. И най-истинският, неразрушим паметник е незабравата на неговия подвиг. Да бъде вечно жива паметта му! Поклон, Апостоле! Благодаря, госпожо Зидарова. Поклон пред паметта на Апостола на свободата – Васил Левски! Левски! Господин Адемов, имате ли готовност да изчетете 20 – 30 страници?

която пенсионноосигурителното дружество се задължава да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост, съответно размера на средствата по индивидуалната партида за изплащане на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране; 4. покритите

Страните по пенсионния договор не може да правят изменения в него по отношение на вида на пенсията, начина за изчисляването й, покритите рискове, гарантирания размер и срока на получаването ѝ. (4) Договорът за изплащане на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране се прекратява с изтичане на предвидения в него срок, а договорът за пожизнена пенсия – със смъртта на пенсионера.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен. По § 25 по вносител има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен. По § 25 по вносител има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.

чл. 167а, ал. 5, не се променя. (2) Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база. (3) Разсроченото плащане се актуализира в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания по чл. 192б през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база. годишна база. (4) Актуализацията на допълнителната пожизнена пенсия за старост се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер. Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост може да се намалява само след изразходване на средствата от аналитичната сметка по чл. 192а, ал. 11 и не може да бъде по-нисък от гарантирания размер по чл. 169а, ал. 2, т. 5. (5) Актуализацията на разсроченото плащане се извършва с не по-малко от 50 на сто от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания по чл. 192б през периода, за който се отнася. Размерът на разсроченото плащане може да се намалява само след изразходване на средствата от аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 и не може да бъде по-нисък от гарантирания размер по чл. 167а, ал. 5.“ По § 31 по вносител има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

169г. (1) Лицата по чл. 127, ал. 6 и 7 може да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на получаваната пенсия или разсрочено плащане, въз основа на натрупаните суми от осигурителните вноски, постъпили след сключването на пенсионния договор, съответно договора за разсрочено изплащане, или с част от тях. тях. (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва от първо число на месеца, следващ месеца, през който е подадено искането. Средствата от партидата, въз основа на които е извършено преизчисляването, се прехвърлят във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а, съответно във фонда за разсрочени плащания по чл. 192б.“ По § 27 има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 55: „§ 55. § 55: „§ 55. Член 170 се изменя така: „Права на наследниците Чл. 170. (1) При смърт на осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват

се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантирано изплащане. (3) При смърт на пенсионер с пенсия по чл. по време на разсроченото изплащане на наследниците по ал. 1 се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в договора с починалия. (4) При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане

по индивидуалната му партида. (6) След смъртта на лице, получаващо плащане по ал. 2 – 5, неполучената сума се актуализира по реда за актуализация на плащането към починалия до извършване на дължимото плащане на съответния наследник.

не е създаден – в резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии; 2. дължимите средства по ал. 2 и 3 остават във фонда за изплащане на пожизнени пенсии; 3. дължимите средства по ал. 4 се прехвърлят във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, а когато такъв фонд не е създаден – в резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии;

а) в текста преди т. 1 думите „за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „по ал. 1“; б) точка 1 се изменя така: „1. изпълнява инвестиционната политика на всеки управляван фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и правилата на всеки фонд за извършване на плащания с оглед постигане на инвестиционните му цели, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в политиката, съответно в правилата, в този кодекс и в актовете по прилагането му;“. Има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението.

Има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

се добавя „и на фонд за извършване на плащания“; б) в т. 3 накрая се добавя „или фонд за извършване на плащания“; в) в т. 4 думите „банката-попечител на фонда“ се заменят с „банка – попечител на фонд за допълнително пенсионно осигуряване или фонд за извършване на плащания, управляван от същото пенсионноосигурително дружество“. 4. В ал. 3 след думите „Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фонд за извършване на плащания“. 5. В ал. 5 и ал. 6 след думите „фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фонд за извършване на плащания“.“

предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 63: „§ 63. Заглавието на чл. 178 се изменя така: „Ограничения при инвестиране на средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“.“ предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 64: „§ 64. Създава се чл. 178а: „Ограничения при инвестиране на средствата на фонд за извършване на плащания

„б“; 2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“ с инвестиционен кредитен рейтинг; 3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп към същата банка; 4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея. (2) Общата стойност на инвестициите на фонд за извършване на плащания във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда.

форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп; 2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyaп с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата. (3) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г“. (4) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176,

в облигации, издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар. (6) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3. т. 3. (7) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4. (8) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т.

не повече от 1 на сто от активите на фонда може да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания. (10) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за извършване на плащания може да се инвестират във влогове в една банка.

деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.

§ 51 и новия § 52. Гласували 82 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 16. Параграф 51 и 52 с нова номерация са приети. Сега подлагам на гласуване отхвърлянето на параграфи 23 и 24.

Параграф 23 и § 24 са отхвърлени. Подлагам на гласуване параграфи от 25 до 28, които претърпяват редакция на Комисията и нова номерация – от 53 до 56 включително;

Господин Кънев, за втори път Ви правя забележка в днешното заседание. Не ме принуждавайте да взема крайни мерки. Ако обичате, напуснете залата, за да не се налага аз да Ви отстранявам. Прекратете гласуването.

Комисията предлага да се създаде § 66: „§ 66. В чл. 179б, ал. 1 след думите „пенсионните фондове“ се добавя „и на фондовете за извършване на плащания“.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага

Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 68: „§ 68. В чл.

и на инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се заменят с „чл. 176 и 179б, на инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на правилата на фонда за извършване на плащания“. 2. В ал.

за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съответно в правилата на фонда за извършване на плащания, и да приведе активите на фонда в съответствие с тях в рамките на 6 месеца от датата на превишение на съответното ограничение, когато то се дължи на:

от новообразувания или приемащия фонд, неговите активи се привеждат в съответствие с тези ограничения в срок 6 месеца от датата на вписването на вливането или сливането в регистъра на окръжния съд по седалището на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението.

При спазване на принципите по чл. 175 пенсионноосигурително дружество, което е учредило фонд за извършване на плащания, може да не прилага ограниченията по чл. 177а и 178а в срок до 12 месеца от учредяването му.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.

пенсионно осигуряване и на аналитичните сметки във фонда за разсрочени плащания“.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 73: „§ 73. Член 186 се изменя така: „Счетоводство на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фонд за извършване на плащания Чл. 186. Пенсионноосигурителното дружество води самостоятелно счетоводство на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фонд за извършване на плащания и съставя

В чл. 186а след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

ал. 1 и 2 навсякъде след думите „фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители

за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“.

По § 31 по вносител има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

За покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 192а пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.“ 2.

допълването му и освобождаването на средства от него се определят с наредба на комисията.“ По § 32 по вносител има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.

„Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Чл. 192а. (1) Фондът за изплащане на пожизнени пенсии се създава с решение на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество при определяне на първата допълнителна пожизнена пенсия за старост. (2) Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срок три работни дни

Комисията отказва вписване, само когато решението за създаване на фонда не е прието от компетентния орган на дружеството или не са спазени изисквания за кворум или мнозинство. (5) Фондът се смята за учреден от постановяването на решението на комисията за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор. (6) Агенцията по вписванията

1 – 4. (9) Разходите за изплащане на пожизнени пенсии са в размер на фактически извършените, но не повече от един лев на транзакция. В случай че фактически извършените разходи за изплащане на пожизнени пенсии надвишават този размер, пенсионноосигурителното дружество възстановява на фонда превишението на разходите. (10) Фондът се води в лева. Оценката на активите и пасивите на фонда се извършва към края на всеки календарен месец в съответствие с изискванията на чл. 181. (11) Във фонда се води отделна аналитична сметка за частта от дохода, с който не е извършена актуализация на пожизнените пенсии по реда на чл. 169в, ал. 4. ал. 4. (12) Отговорният актюер на пенсионноосигурителното дружество: 1. изчислява задълженията към пенсионерите и наследниците на починалите пенсионери и изискуемия размер на средствата, необходими за тяхното покриване, към 31 декември всяка година; 2. заверява изчисленията по т.

които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори, така че размерът на средствата на фонда да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати отпуснати пожизнени пенсии и дължими плащания на наследници; 2. възприетите за оценка на задълженията допускания се избират разумно,

методът и актюерските допускания не може да се променят, освен в случаите на промени в правните, демографските или икономическите обстоятелства, на които се основават допусканията. (14) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно по всяко време да поддържа достатъчно по размер средства във фонда, отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите осигурителни рискове.

случай че при изчисляването по ал. 12, т. 1 размерът на средствата на фонда е по-нисък от размера на задълженията към пенсионерите и техните наследници, дружеството допълва разликата със средства от резерва по чл. 192, ал. 2, а при недостиг на средства в него – със собствени средства. (17) Когато през предходните 5 години средства от резерва по чл. 192, ал. 2 са използвани за покриване на недостиг във фонда, тези средства се възстановяват в резерва по чл. 192, ал. 2 до размера на превишението по ал. 15, т. 2. (18) Изискванията към формирането и поддържането на фонда, изчисляването на изискуемия размер на средствата в него и на превишението по ал. 15,

се изплащат разсрочените плащания по чл. 167а, ал. 1 и дължимите средства на наследниците на починалите лица, получавали такива плащания, и се извършват разходи за тяхното изплащане в страната; 2. се извършват разходи за придобиване и продажба на неговите активи;

управлението и изчисляването на необходимия размер на средствата във фонда се прилагат съответно разпоредбите на чл. 192а, ал. 2 – 6, 9, 10, 12, 14 и 18.

В случай че при изчисляването по чл. 192а, ал. 12, т. 1 размерът на средствата на фонда е по-нисък от размера на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания, и техните наследници, дружеството допълва разликата със средства от резерва по чл. 193а, ал. 1, а при недостиг на средства в него – със собствени средства. (8) Когато през предходните 5 години средства от резерва по чл. 193а, ал. 1 са използвани за покриване на недостиг във фонда по ал. 1, тези средства се възстановяват на резерва до размера на превишението по ал.

ал. 8. (3) Резервът по ал. 1 е в размер 0,5 на сто от стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд и се преизчислява към края на всеки месец. В случай на недостиг в резерва дружеството го допълва със собствени средства.

фонда, oт който се прехвърлят средствата: 1. предоставя на дружеството, управляващо фонда, в който се прехвърлят средствата, информация за размера на прехвърлените средства, сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски,

превежда в резерва по ал. 1 на дружеството по т. 1 част от своя резерв за гарантиране на брутния размер на вноските в универсален пенсионен фонд, равна на 0,5 на сто от прехвърлените средства по индивидуалната партида на осигурения, когато те са по-малко от сумата на брутния размер на постъпилите за него осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 – 5. (5) Когато при промяна на участие по чл. 171, ал. 4 натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице в универсален пенсионен фонд са по-малко

в който лицето желае да се осигурява. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда от който се прехвърлят средствата, предоставя на дружеството, управляващо фонда, където те постъпват, информацията по ал. 4, т. 1 към датата на прехвърлянето. (6)

и чл. 180в. (8) Отчисленията за създаване на резерва по ал. 1 се признават за разход на пенсионноосигурителното дружество и не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. (9) Изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резерва по ал. 1, допълването му до изискуемия размер и освобождаването на средства от него се определят с наредба на комисията.“ Предложение от Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да

фондовете за извършване на плащания и предвидените в този кодекс резерви се извършва в парични средства.“

Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.

Прекратете гласуването. Гласували 84 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 14.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В чл. 201 се прави предложение по вносител и това е именно създаване на такса за изплащане на пенсионните добавки – такса, която за пореден път ще се формира изключително порочно.

ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: ...0,5% от всички активи в партидата на осигуреното лице. Тук искам да отбележа, че в НОИ такава такса за изплащане на пенсионните добавки няма. Изплащането е въпрос на осигуряване на добра комуникация между служителите, а по същата логика след една-две години може да създадете и такса за изплащане на тази добавка от банкомат. Затова ние предлагаме едно по-балансирано предложение,

един от основните проблеми, за които споменахме, защото тези такси се формират от нашите средства, от нашите пари в тези партиди. От тези такси се правят разходите, високите заплати и всичко, което е свързано с високите разходи, използвани от частните пенсионни дружества. Именно високите такси, които се събират от частните пенсионни фондове, са основните проблеми, за които споменахме. В същото време, забележете, на нашето предложение частните пенсионни фондове казват, че то ще ощети осигурените лица. Това не е така, а напротив и виждаме това в становището на Комисията за финансов надзор, която е основен регулатор и осъществява основния надзор на частните пенсионни дружества. Какво се казва в тяхното становище? То е: „Посочената такса не съответства на залегналата в концепцията на философията на този законопроект и таксата в размер до 10% от реализираната годишна доходност от управлението на средствата във Фонда за изплащане на пожизнените пенсии, предвид на начина на изчислението на тази такса, тази такса ще се изчислява и ще се събира в случаите, когато дори няма постигната доходност.“ Ето тук виждаме, че това всъщност ще ще ощети осигурените лица. Това наше предложение в никакъв случай не е в ущърб на осигурените лица и пенсионерите, които ще получават втора пенсия. Ние предлагаме в нашето предложение тази такса да бъде изчитам предложението: „Таксата е в размер до 10% от дохода, реализиран от инвестирането на средства във фондовете за извършване на плащането.“ Смятам, че по този начин ще бъдат по-балансирани, по-справедливи това, което няколко пъти се твърдеше – че тези предложения са балансирани и коректни. Нека с това наше предложение наистина да докажете, че ще приемем един по-справедлив модел за изчисляване на тази такса или за събиране на тази такса, защото

Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, няма никаква икономическа логика таксата за управление на фондовете за плащане да бъде обвързана с тяхната доходност. Защо казвам това? Защото това са фондовете за разплащане, които трябва да разполагат със свежи пари във всеки момент. Ако инвестират в дългосрочни инструменти, това значи, че ресурсът, който остава в тези фондове, намалява и те ще имат затруднения с изплащането. Ако предпочетат агресивните инвестиционни инструменти, инвестиционна политика, и това трябва да бъде разписано, защото с тези инвестиционни инструменти, с тази инвестиционна политика и при консервативни възможности за инвестиране няма как дружествата да реализират доходност, дружествата да реализират доходност, която да бъде приведена към парите на пенсионерите, които получават. Оттук нататък обаче, без да го има съответния резерв и без да има съответни инвестиционни режими, това, което предлагате, няма как да бъде реализирано на практика, защото по начина, по който сте направили предложенията – няколко различни компонента от този модел на втория стълб, няма как те да бъдат действащи, действащи, ако няма гаранционни фондове отделно разписани, ако няма допълнителни резерви и ако няма нов инвестиционен портфейл, който да гарантира изплащането на тази доходност, за която Вие говорите. Основната цел Основната цел на тези фондове за разплащане е да запазят стойността на активите във Фонда, отколкото да ги увеличават, за да могат да реализират доходност, защото във всеки един момент те извършват плащания. Благодаря, господин Адемов. Има ли други реплики? Не виждам. Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, Вие донякъде си противоречите, защото казвате, че това не може да се осъществи, а това не е така. Нашите предложения, пак казвам, са предложения, които са представени на нашето внимание от Комисията за финансов надзор и те са обвързани последователно. Да, променя се донякъде философията, но с всички тези предложения, които днес приемаме, не се ли променя?! Те също се променят, даже донякъде голяма част от това, което предлагат колегите от ГЕРБ, са точно предложенията на Комисията за финансов надзор. Аз не виждам тук нищо нелогично, напротив. Няколко пъти повтаряте за този гаранционен фонд, а най-вероятно след приемането на тези промени, които правим сега в Кодекса за социално осигуряване, съвсем скоро ще е наложително да направим последователни, следващи – много на брой, защото и сега има проблеми, и сега има механизми, които не са разписани. Това може да се разпише. А това, че гарантираме по-добра и по-справедлива такса, която трябва да се удържа от осигурените лица и от техните партиди след получаване на право на пенсия, е по-справедливо. Тук говорим за доходността и процента, който те ще получат, след като се пенсионират. И ще кажа защо си противоречите. Във Ваше изказване в Комисията казвате, че тези средства от фондовете са само за изплащане на съответните пенсии и за нищо друго, и от тях не може да се формира печалба или някакъв допълнителен доход. За каква доходност тогава Вие говорите? Нали това са средства, които отиват само за изплащане на тези пенсионни добавки? Затова казвам, че за пореден път

на гласуването по точка трета от така предвидения дневен ред за днес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов. Има ли друга позиция, друго становище? Заповядайте, господин Гьоков. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо, противно мнение, противно становище. Аз съм съм сигурен, че трябва да приемем този законопроект и да стане закон, защото трябва да се изплащат пенсиите на хората. Отново обръщам внимание, че с тези ходове, които постоянно правим, нарушаваме цялостната работа на Народното събрание и работата на комисиите. Вземам думата не толкова да направя обратно предложение – явно е, че ще си го гласувате, но да обърна внимание на членовете на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, че заседанието ще започне. онлайн от залата, а сменяме часовете, поканили сме външни хора, имаме връзка с граждански организации, които ще правят отчет, а променяме целия график на хората. Не се прави така! Искам да кажа, че заседанието на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите ще започне 15 минути след като завърши работата на Народното събрание.

до приемането на точка трета. Гласували 108 народни представители: за 84, против 23, въздържал се 1. Решението за удължаване на работното време е прието. Какво имате?

по § 37 въвежда нова такса за изплащане на пенсионните добавки, която ще остава отново в частните пенсионни фондове в пенсионните дружества. Ако подкрепите предложението на вносителя, тоест на Министерския съвет, в Глава „Такси и удръжки“ в чл. 201, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване, осигуряваните лица ще се сдобият с точка три, с която се въвежда поредната нова – вече трета, задължителна такса за сметка и в тежест на същото осигурявано лице, което е започнало да получава пенсията си. Забележете, тази вноска ще е в размер на 0,5% отново върху всички активи на партидата. Тази такса ще е, разбира се, в полза на пенсионните дружества под благовидния предлог за осъществяване на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за управлението на пенсионните фондове. Докога такси и докога вземания от хората? Следва логичният въпрос: кога НОИ е събирал такси за изплащане на пенсии? Отговорът е: никога. Защо тогава трябва да има такса в полза на частните пенсионни фондове? С какво те са по привилегировани от Националния Не е ли изплащането на допълнителни пенсии въпрос на организация на изпълнението на тяхното законово задължение – изначално следващо от идеята на осигуряването във втория стълб, да се изплащат пенсиите на пенсионерите, които години наред са давали парите си при тях, и то задължени от държавата? Това не е някаква нововъведена услуга, поръчана от клиента, че да се плаща нова такса. че трябва да се изплащат пенсиите, е било ясно още с идеята за втория стълб. Това как частните пенсионни фондове уреждат вътрешната комуникация между служителите си и звената си, как организират изплащането на пенсиите – дали на каса, дали по банкова карта – са дейности, за които отговарят съответните пенсионни дружества. Те трябва до момента да са си направили сметка за разходите за това изплащане. На фона на сериозното напрежение от страна на осигурените лица, на цялото общество и на синдикатите срещу удръжката от всяка осигурителна вноска на осигурените лица в размер, който доскоро беше 5%, а от 2019 г. е 3,75 на сто, въвеждането на нова такса е цинизъм. Ние вносителите на това предложение, преди да го представим на вниманието на народното представителство, надълго спорихме въобще върху справедливостта на тази нововъвеждана такса: какво е основанието да я има и дали тя да не отпадне напълно; ако я има, дали не е такса, чиито размер се изчислява не върху всички активи в партидата, а само като процент от дохода от инвестиции, което в определена степен е компромисен вариант? Приемам становището, което изказа доктор Адемов като реплика на колежката, но отново трябва да се замислим върху справедливостта на всички тези такси. Ние предлагаме тя да е не повече от 10 на сто от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. Сега Ви призовавам да подкрепите нашето предложение, което естествено не е прието от мнозинството в Комисията, или да не подкрепите предложението на вносителя дори с редакцията на Комисията, с което таксата въобще ще отпадне. Призовавам Ви, защото така е справедливо, защото таксата не е обоснована с нищо, защото, както е тръгнало, частните пенсионни фондове ще поискат още и още такси. „Не е луд този, който изяжда баницата. Луд е този, който му я дава.“ – се казва в една българска поговорка. Къде е границата между исканията на частните пенсионни фондове и интересите на осигурените лица? Къде е границата на търпимост от страна на осигуряваните лица и най-вече на законодателя в наше лице? Достатъчно средства са натрупали пенсионните дружества и частните пенсионни фондове и достатъчно печалба, за да могат да си позволят да изплащат добавките на пенсионерите с

предложение, което трябваше да го прочета преди малко, съжалявам, че го пропуснах, но е към § 37 по вносител. Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.

1 – 4 и 6 – 11, вида и размера на пенсията и начините за актуализацията и преизчисляването ѝ.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

178а, 180а и 180б“. Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

след думите „фондове за допълнително социално осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“. 2. В ал. 4: а) след думите „фондовете за допълнително социално осигуряване“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“, а думите „фондове от определен вид“ се заменят с „фондове за допълнително социално осигуряване от определен вид“. б) създава се изречение второ: „Заедно с поемането на управлението на универсален пенсионен фонд се поема управлението и на създадените във връзка с него фондове за извършване на плащания.“.“

Фонд за допълнително социално осигуряване и фонд за извършване на плащания може да се преобразуват единствено чрез сливане или вливане, при условие че се запазват правата на осигурените лица и пенсионерите. (2) Фонд за допълнително социално осигуряване и фонд за извършване на плащания не може да се разделя или да отделя от себе си друг фонд, както и да се преобразува в търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или кооперация. (3) При вливане или сливане на фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания приемащият или новообразуваният фонд е правоприемник на прекратяващите се фондове. (4) Ако дружеството за допълнително социално осигуряване не се преобразува, управлявани от него фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания може да се преобразуват единствено чрез вливане в съответен фонд, управляван от друго дружество за допълнително социално осигуряване, при наличие на предварително разрешение на Комисията за защита на конкуренцията. (5) Преобразуването на фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания поражда действие от датата на вписването на вливането или сливането в регистъра на окръжния съд по седалището на фонда за допълнително социално осигуряване.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението.

вливат в резерви със същото предназначение в съответните пенсионноосигурителни дружества съгласно плана и договорите по чл. 331, ал. 5.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 99: „§ 99. В чл.

план за: 1. вливане на фондовете за допълнително социално осигуряване и фондовете за извършване на плащания на дружеството в несъстоятелност в съответни фондове, управлявани от други дружества за допълнително социално осигуряване; 2. прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите от фондовете, управлявани от дружеството в несъстоятелност, в други съответни фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания при условия и по ред, определени с наредба на

В чл. 338, ал. 3 думите „в управляваните фондове“ се заличават и накрая се добавя „в управляваните от дружеството фондове за допълнително социално осигуряване и фондове за извършване на плащания“.“ Предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 101:

Комисията предлага да се създаде § 102: „§ 102. В чл. 342, ал. 1 думите „дружество или фонд за допълнително социално осигуряване“ се заменят с „дружество за допълнително социално осигуряване, на фонд за допълнително социално осигуряване или на фонд за извършване на плащания“. Предложение от народните представители Светлана Ангелова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 343 т. 1 се изменя така: „1. плана за преобразуване на дружество за допълнително социално осигуряване, на фонд за допълнително социално осигуряване и на фонд за извършване на плащания;“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф.

„20. да ограничи или да забрани свободното разпореждане с активи на дружеството за допълнително социално осигуряване или на управляван от него фонд за допълнително социално осигуряване или фонд за извършване на плащания, когато са нарушени изискванията към капитала, собствените средства или резервите на дружеството, резервите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване или изискуемия размер на средствата във фондовете за извършване на плащания.“ Предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители за създаване на нов параграф.

по вносител има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 106:

така: „12. „Пенсионер“ е физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване или от фонд за изплащане на пожизнени пенсии.“ 3. В т. 13 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „или от фонд за изплащане на пожизнени пенсии“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Откривам разискванията по нови параграфи от 87 до 105, както и по текста на § 38, който получава номерация 106 с редакция на Комисията. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване гореизброените параграфи. Гласували

Гласували 108 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 31. Предложените на гласуване параграфи от 87 до 106 с нова номерация включително са приети. ДОКЛАДЧИК „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 39 по вносител има предложение от народния представител Георги Гьоков и група народни представители: „В Преходни и заключителни разпоредби § 39 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложението не е прието. до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, може еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор по чл. 124а, ал. 1 за промяна на осигуряването им от фонд „Пенсии“, съответно фонд

Комисията предлага да се създаде § 108. Господин Председател, в т. 2 имам редакционно предложение, което по никакъв начин не променя смисъла на това, което се предлага. Понеже с този законопроект се предлага издаването на наредби от Комисията за финансов надзор, тези наредби, които са по този закон, трябва да изменят наредби, които са по действащия Кодекс за социално осигуряване. Затова предлагам в т. 2 от предложението на Комисията да бъде променен по следния начин: „2. привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в съответствие с този закон.“ Цялата редакция да звучи по следния начин: Комисията предлага да се създаде § 108: „§ 108. До 30 юни 2021 г. Комисията за финансов надзор:

С влизането в сила на този закон съществуващите пенсионни резерви за изплащане на пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове се преобразуват в резерви за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии.“ По § 41 има предложение от Светлана Ангелова

за брутния размер на преведените осигурителни вноски за осигурените лица в управляваните от тях универсални пенсионни фондове към 30 юни 2021 г. (2) Информацията по ал. 1 включва и данните за брутния размер на преведените осигурителни вноски от Националния осигурителен институт.“ По § 43

114: „§ 114. До 31 декември 2023 г. се извършва оценка на предлаганите продукти от универсалните пенсионни фондове, на действието на механизма за тяхното изчисляване и актуализация и на предлаганите гаранции, предвидените резерви и изискванията към капитала на пенсионноосигурителните дружества.“

Благодаря, господин Адемов. Изказвания? Господин Иванов.

Министерството на труда и социалната политика извършва оценка на предлаганите продукти от универсалните пенсионни фондове, на действието на механизма за тяхното изчисляване и актуализация и на предлаганите гаранции, предвидените резерви и изискванията към капитала на пенсионноосигурителните дружества.“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

повече от две години – няколко работни групи, няколко министри на труда и социалната политика, няколко съгласувателни процедури между отделните участници в допълнителното задължително пенсионно осигуряване стигнаха до един крехък баланс между интереса на осигурените лица и частните пенсионни фондове. Вие предлагате отново да удължим датата до края на 2024 г. Защо го правите това? 2024 г. от месец септември… 2025-а? Вижте, 2024 г., август месец започва изплащането на мъжете, защото в този законопроект, който приемаме сега, кохортата е 200 хиляди жени! За тези три години 200 хиляди жени ще имат право на допълнителна пенсия по дял ІІ – това, което приехме преди малко. И сега искате отново в последния момент да обясните на осигурените лица, че трябва да има промени, трябва да има анализ! Най-добрият вариант е този анализ, както е в Проекта на Министерския съвет при това – отново променяте Проекта на Министерския съвет – веднъж го променихте с предложенията на Комисията за финансов надзор, сега в последния момент правите нова корекция, с която корекция отново искате да отхвърлите дискусията към 2025 г.?! Осигурените лица в България трябва да знаят, трябва да са информирани за това, което трябва да предприемат. Това, което казвам, Това, което казвам, е изключително важно, защото отново в последния момент осигурените лица ще бъдат изправени пред невъзможността да имат информиран избор. моля Ви, колеги, не приемайте това предложение, което един Господ знае откъде възникна в последния момент?! На никакви нива – къде е обсъдено това предложение, съгласувано ли е, консултирано ли Най-важното нещо, което искам да кажа за този проект, уважаеми колеги. Първо, уредена е фазата на изплащане – окей. Сега, в рамките на следващите три години ще видим как работят тези гаранции – дали работят, как работят тези резерви? И защо трябва да отлагаме този анализ до 2025 г., когато вече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

а именно, не по-късно от 31 декември 2025 г. да се извърши този анализ от Министерството на труда и социалната политика. Това е текстът по вносителя, именно този текст е съгласуван със социалните партньори и смятам, че е редно той да бъде приет, а не да скъсяваме срока. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми доктор Адемов, аз Ви благодаря за репликата, но пак да поясня, че това предложение наистина връща, от една страна, текста на вносителя

Нека да го направим за срок до 2025 г., като внасям пояснението, че Министерството на труда и социалната политика трябва да направи този анализ, защото при текста, който е предложен от Комисията, нямаше орган или институция, която да направи този анализ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:

Вие вменявате в момента на Министерството на труда и социалната политика да извърши този анализ. На базата на какви разчети? Вие имате ли информация за това с какъв експертен потенциал и с какви регистри, с какви възможности разполага Министерството на труда и социалната политика? В никакъв случай самостоятелно Министерството на труда и социалната политика не е възможно да направи този анализ. Може да го направи заедно с Комисията за финансов надзор, може да го направи заедно с Националния осигурителен институт, може да го направи заедно с Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Самостоятелно от тези институции, които изброих, нито една от тях не може да направи този анализ! Приемете какъвто текст искате, няма никакво значение. Какъв анализ ще направят, как ще го направят, откъде ще черпят информация? Не става ясно. И защо в последния момент се налага да се приемат тези неща, отново не е ясно. Хубаво, по вносител има текст, който казва… Ама по вносител никъде няма текст, който казва, че Министерството на труда и социалната политика извършва този анализ. Този анализ могат да го извършат няколко институции – за пореден път повтарям! Защото този анализ трябва да каже по какъв начин се предлагат механизмите, по какъв начин се предлагат резервите, по какъв начин се предлагат гаранциите, как работят гаранционните фондове, има ли проблеми с тях? тях? Министерството на труда и социалната политика, с цялото ми уважение към това министерство, повече от половината ми живот е минала в работа с това министерство – няма такъв капацитет, който да може да го направи без информация. Информацията е тази, която може да дойде от Комисията за финансов надзор, информацията е тази, която може да дойде от Националния осигурителен институт, от дружествата, които работят. Как Министерството на труда и социалната политика ще задължи Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване да дадат тази информация – не е ясно?!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

доктор Адемов! Няма никаква драма, както казах, да приемем предложението на колегата Иванов. В текста, който се предлага на вносител и предложението, което правим аз и група народни представители, никъде не е отбелязано кой да направи този анализ.

Редно е законодателят – Министерството на труда и социалната политика, който предлага този текст, да направи този анализ, защото единствено той може да направи най-точния анализ, събирайки информация от всички заинтересовани институции.

септември месец започва изплащането на допълнителните пенсии в различните варианти, в различни разновидности от втория стълб. А Вие какво предлагате сега? След като е започнало изплащането, тогава да направите анализа?! Ами в продължение на три години жените… Нали с по-малката кохорта ще имаме възможността да направим анализ? Защо искаме да влязат и мъжете и чак тогава да правим анализ?! Това не е ясно. Защо трябва да изчакаме мъжете? В случая стигаме до ситуация, в която можем да се позовем на българската поговорка „След дъжд – качулка“. Значи, ще започнат мъжете да получават от тези фондове, които сме ги описали сега в Законопроекта, и чак след това ще търсим

следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нов § 109 с текст по Доклада на Комисията…

Предложението е прието. Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 43, който става § 114 с приетите вече редакционни поправки от господин Иванов; предложението на Комисията за създаване на нов § 115 с текст по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 116 с текст

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-1, внесен от Министерския съвет

на 28 януари 2021 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „или намаляване на“ се добавя „образуването на отпадъци, както и на“, думата „както“ се заличава и накрая се добавя „което ще способства за прехода към кръгова икономика и за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 2, ал. 2, т. 7 се създава буква „д“: „д) вещества, които са предназначени за употреба като фуражни суровини, по смисъла на чл. 3, чл. 3, § 2, буква „ж“ от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО,

цели;“ 2. В ал. 2 след думите „задължителни критерии“ се добавя „за прилагането на условията“ и накрая се добавя „при спазване на критерии, които отчитат евентуалните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, произтичащи от веществото или предмета, и задължително включват: 1. допустими отпадъци, използвани като суровини за дейностите по оползотворяване; 2. разрешени процеси и техники на обработка; 3. критерии за качество на престаналите да бъдат отпадъци материали, получени от дейности по оползотворяване, в съответствие с приложимите стандарти за продуктите, включително пределно допустими стойности за замърсителите, когато това е необходимо; 4. изисквания по отношение на системите за управление за доказване на съответствие с критериите за край на отпадъка, включително за контрола на качеството, самонаблюдението и акредитацията, когато е уместно, и 5. изискване за декларация за съответствие.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Отпадък по ал. 1 се отчита за изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране, когато са изпълнени изискванията за край на отпадъка по този закон и по съответната наредба по ал. 2.“

5а. (1) Всяко лице, което употребява или пуска на пазара за първи път вещество или предмет, който е престанал да бъде отпадък, гарантира, че веществото или предметът отговаря на съответните изисквания съгласно приложимото законодателство относно химичните вещества и продукти. (2) Условията по чл. 5, ал. 1 трябва да бъдат изпълнени за вещество или предмет, който е престанал да бъде отпадък, преди за него да се прилага законодателството относно химичните вещества и продукти.“ продукти.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 6 се създава ал. 4: „(4) За предоставяне на стимули за прилагането на йерархията по ал. 1 могат да се използват икономически инструменти и мерки, като: като: 1. схеми за разширена отговорност на производителя за различните видове отпадъци и мерки за увеличаване на тяхната ефективност, ефективността на разходите и управлението; 2. схеми за обратно изкупуване и мерки за насърчаване на ефективното събиране на използвани продукти и материали; 3. добро планиране на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, включително чрез фондовете на Европейския съюз; 4. устойчиво възлагане на обществени поръчки за насърчаване на по-добро управление на отпадъците и на използването на рециклирани продукти и материали; 5. премахване на субсидиите, които не са в съответствие с йерархията на отпадъците; 6. подкрепа за научни изследвания и иновации във водещи технологии за рециклиране и преработване.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. Комисията

като в него в ал. 6, т. 2 думите „всички заинтересовани“ се заменят със „заинтересованите“, а думата „действащи“ се заменя с „осъществяващи дейност“.

Лицата по ал. 1 финансират разходите за функционирането на системите по чл. 15, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците. (10) Разходите, които се обезпечават от лицата по ал. 1 и/или критериите за определяне на възнаграждението към лицата по ал. 2, т. 2, се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и включват най-малко: 1. разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбите по чл. 13, ал. 1 цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране; 2. разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити; 3. разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране. събиране. (11) С наредбите по чл. 13, ал. 1 се определят и случаите, в които възнагражденията, които лицата по ал. 1 заплащат на организацията по оползотворяване, се диференцират по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти, отчитайки тяхната устойчивост, пригодност за ремонтиране, пригодност за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества. (12) Организациите по оползотворяване оповестяват на интернет страницата си най-малко следната информация: 1. режим на собственост и членство; 2. размер на определено възнаграждение за пуснати на пазара продукти, в брой или тон; 3. процедура за избор на оператори по управление на отпадъците; 4. постигане на съответните цели по наредбите по чл. 13, ал. 1. ал. 1. (13) Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, притежаващи разрешение по чл. 81, оповестяват на интернет страницата си информацията по ал. 12, т. 4. (14) При предоставянето на информация на обществеността съгласно ал. 12 и 13 се запазва поверителност на търговска информация, когато такава поверителност е предвидена в закон или в акт на Европейския съюз. съюз. (15) Алинея 1 не се прилага за лицата, които пускат на пазара текстил и обувки втора употреба.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12.

седалище в друга държава членка на Европейския съюз, което пуска на пазара на Република България продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1, може да определи упълномощен представител – юридическо или физическо лице, със седалище, съответно с постоянен адрес, на територията на Република България, което да изпълнява задълженията му по този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, произтичащи от разширената отговорност на производителя.

„В докладите се включват и най-малко фактически констатации относно: 1. финансово управление, включително спазването на изискванията на чл. 14, ал. 9 и 10;

след числото „15“ се добавя „както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15: „§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „мерки за“ се добавя „подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по“. по“. 2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Когато е необходимо за спазването разпоредбата на ал. 1 и за улесняване или подобряване на подготовката за повторна употреба, рециклирането или другите дейности по оползотворяване, отпадъците се събират разделно и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства. (3) Изключения от изискването по ал. 2 се допускат при условията на този закон или наредбите по чл. 13, ал. 1, ако е изпълнено поне едно от следните условия: условия: 1. съвместното събиране на определени видове отпадъци не засяга техния потенциал да бъдат подложени на подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по оползотворяване съответствие с чл. 6, ал. 1 и след приключване на тези дейности резултатите са с подобно качество на това, което се постига при разделното събиране; 2. разделното събиране на отпадъци не дава най благоприятните благоприятните за околната среда резултати, с оглед цялостното въздействие върху околната среда от управлението на съответните потоци от отпадъци; 3. разделното събиране не е технически осъществимо, предвид добрите практики при събирането на отпадъците; 4. разделното събиране може да доведе до несъразмерни икономически разходи, като се имат предвид: предвид: а) разходите във връзка с вредните въздействия върху околната среда и човешкото здраве вследствие на смесеното събиране и третиране на отпадъците; б) потенциалът за подобрения на ефикасността при събирането и третирането на отпадъците; в) приходите от продажбата на вторични суровини;

и други достижения в управлението на отпадъците. (5) Забранява се изгарянето на отпадъците по чл. 31 и 34, които се събират разделно с цел тяхната подготовка за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците, образувани от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които изгарянето дава най-благоприятни за околната среда резултати съгласно йерархията на отпадъците по чл. 6, ал. 1. ал. 1. (6) Преди или по време на оползотворяването на отпадъците се предприемат необходимите мерки за премахване на опасните вещества, смеси и компоненти от опасни отпадъци с оглед на тяхното третиране съгласно изискванията на чл. 1, ал. 3 и на чл. 6, ал. 1. ал. 1. (7) Министърът на околната среда и водите изготвя доклад за прилагането на ал. 1 – 6 по отношение на битовите отпадъци и биоотпадьците, в това число за териториалния обхват на разделното събиране и обхвата по отношение на материалите, както и за изключения по ал. 3. ал. 3. (8) Когато не е предприето оползотворяване на отпадъците в съответствие с разпоредбата на ал. 1, лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в съответствие с разпоредбите на чл. 1, ал. 3 относно опазването на човешкото здраве и околната среда.“

– 6: „3. най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези отпадъци; 4. най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на тези отпадъци; 5. най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези отпадъци; 6. най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци да е намалено до 10 на сто или по малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло).“ 2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:

(3) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 целите по ал. 1 се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6. За изчисляване на целите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 се взема предвид теглото на образуваните битови отпадъци, които са подготвени за повторна употреба или са рециклирани през съответната календарна година, като: 1. теглото на подготвените за повторна употреба битови отпадъци е теглото на продуктите или компонентите на продукти, които са се превърнали в битови отпадъци и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване или ремонт, така че повторната им употреба да е възможна без допълнително сортиране или предварително третиране; 2. теглото на рециклираните битови отпадъци е теглото на отпадъците, които, след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка, сортиране и други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни материали, които не са обект на по-нататъшно третиране, и за да се гарантира висококачествено рециклиране, се включват в процес на рециклиране, при което отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества.“ 3. Създават се ал. 5 – 10: 10: „(5) Количеството на отпадъчните материали, които са престанали да бъдат отпадъци в резултат на подготвителни дейности, преди да бъдат преработени, може да се отчита като рециклирано, когато тези материали са предназначени за последваща преработка в продукти, материали или вещества, които се използват за първоначалната им цел или за други цели. Престаналите да бъдат отпадъци материали, предназначени за използване като гориво или други средства за получаване на енергия или за изгаряне, насипване или депониране, не се отчитат за постигане на целите на рециклирането. (6) За изчисляване на постигането на целите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 може да се вземе предвид рециклирането на метали, отделени след изгаряне на битови отпадъци, когато рециклираните метали отговарят на определени критерии за качество, приети с акт на Европейската комисия. комисия. (7) Отпадъците, изпращани към друга държава членка за целите на подготовка за повторна употреба, рециклиране или насипване в държавата членка, се отчитат с оглед на постигането на целите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 само от страна на държавата членка, в която отпадъците са образувани. (8) Отпадъците, изнасяни извън Европейския съюз, предназначени за подготовка за повторна употреба или рециклиране, се отчитат за постигането на целите по ал. 1, т. 3, 4 и 5, когато са изпълнени изискванията на чл. 48 износителят може да докаже, че при превоза на отпадъците са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006, и че третирането на отпадъците извън Европейския съюз е било извършено при условия, които са приблизително равностойни на изискванията на приложимото право на Европейския съюз в областта на околната среда. (9) За изчисляване на целите по ал. 1, т. 6 се взема предвид: 1. теглото на битовите отпадъци, образувани и предназначени за депониране, което се изчислява за дадена календарна година; 2. теглото на отпадъците от действия по третиране преди рециклирането или друго оползотворяване на битови отпадъци, като сортиране или механично биологично третиране, които впоследствие се депонират, което се включва в теглото на битовите отпадъци, отчитани като депонирани; 3. теглото на битовите отпадъци, които влизат в дейности по обезвреждане чрез изгаряне, и теглото на отпадъците, образувани при дейности по стабилизиране на биоразградимата част от битовите отпадъци, за да бъдат впоследствие депонирани, което се отчита като депониране; 4. теглото на отпадъците, образувани по време на дейности по рециклиране или други дейности по оползотворяване на битови отпадъци, които впоследствие се депонират, което не се включва в теглото на битовите отпадъци, отчитани като депонирани. (10) Когато в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 битовите отпадъци се изпращат в друга държава членка или се изнасят извън Европейския съюз за целите на депонирането, те се включват в общото количество на всички депонирани отпадъци от страна на държавата членка, в която са събрани отпадъците.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17. Комисията

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21: „§ 21. В чл. 45 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13: „12. лицата, които пускат на пазара обувки и текстил;

които се пускат на пазара, като посочват името на лицето по чл. 14, ал. 1, което се представлява, съответно фирмата, ЕИК или еквивалентен номер и адрес на управление.“

а в т. 2 думите „създаден по“ се заменят със „създаден съгласно“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24: „§ 24. § 24: „§ 24. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4: а) в т. 2 след думите „потоци от отпадъци“ се добавя „и отпадъци, съдържащи значително количество суровини с критично значение за икономиката, определени с акт на Европейската комисия“; комисия“; б) точка 6 се изменя така: „6. мерки за популяризиране на дейности по подготовка за повторна употреба чрез насърчаване създаването на мрежи за подготовка за повторна употреба и ремонт и оказването на подкрепа за такива мрежи, чрез улесняване, когато е съвместимо с правилното управление на отпадъците, на достъпа на тези мрежи до отпадъци, съхранявани в схеми или инсталации за събиране, които са пригодни за подготовка за повторна употреба, но не са предназначени за подготовка за повторна употреба в тези схеми или инсталации, и чрез популяризиране използването на икономически инструменти, критерии за обществени поръчки, количествени цели или други мерки;“

мерки за недопускане депонирането на: а) разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци, с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархия за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1; б) битовите отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархия за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1, след 1 януари 2030 г.; г.; 23. мерки за борба с и предотвратяване на формите на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за почистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци.“ 2. Алинеи 7 и 8 се изменят така: „(7) Планът по ал. 1 предвижда подходящи мерки за насърчаване на разработването на продукти и компоненти на продукти, за да се намали въздействието им върху околната среда и образуването на отпадъци в процеса на производство и последваща употреба на продуктите, както и за да се гарантира, че оползотворяването и обезвреждането на продуктите, които са се превърнали в отпадъци, се извършват в съответствие с йерархия за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1 и с цел защита на човешкото здраве и околната среда. (8) Мерките по ал. 7 насърчават разработването, производството и предлагането на пазара на продукти и компоненти на продукти, които са подходящи за многократна употреба, съдържат рециклирани материали, са устойчиви от техническа гледна точка и могат лесно да бъдат ремонтирани и които, след като са станали отпадъци, са подходящи за подготовка за повторна употреба и рециклиране, за да се улесни доброто прилагане на йерархия за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1. При тези мерки се отчита въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл и когато е целесъобразно, потенциалът за многократно рециклиране.“

се заменя с „обновявани“, в т. 9 думите „по-специално на такива“ се заличават, а в ал. 6 и 7 думите „въведена с акт за изпълнение“ се заменят с „определена с акт“.

ал. 4: „(4) При прилагане на ал. 1 за програмата за предотвратяване образуването на отпадъци се осъществява мониторинг и се оценява прилагането на мерките по чл. 50, ал. 3, т. 4 за: 1. повторната употреба на отпадъците, която се измерва въз основа на обща методика, приета с акт на Европейската комисия; 2. предотвратяване образуването на хранителните отпадъци, като се измерват нивата на хранителните отпадъци въз основа на методика, приета с акт на Европейската комисия.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27: „§ 27. В чл. 53 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думата „изискванията“ се добавя „на този закон и“. и“. 2. Създават се ал. 3 и 4: „(3) В програмите по ал. 1 се включват мерки за: 1. провеждането на редовен диалог между заинтересованите страни, участващи в изпълнението на схемите за разширената отговорност на производителя, включително производителите и дистрибуторите, частните или публичните оператори, действащи в областта на отпадъците, кметовете на общини, юридическите лица с нестопанска цел и, ако е приложимо, предприятията по Закона по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, мрежите за повторна употреба и за ремонт, както и операторите, осъществяващи подготовка за повторна употреба; 2. предоставяне на информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, за повторна употреба и предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци; 3. предоставяне на информация за възможни стимули, в това число икономически, за притежателите на отпадъци за предаването на техните отпадъци на системи за разделно събиране; 4. еднакво третиране на производителите на продукти независимо от техния произход или размер, включително за малките и средните предприятия, произвеждащи малки количества продукти. (4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лицата по чл. 14, ал. 2, изпълняващи задълженията си индивидуално.“

В текста преди т. 1 след думите „отпадъците“ се добавя „в това число за необходимата инфраструктура и за нейното функциониране“; 2. В т. 1 накрая се добавя „и/или“.“ Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 29: „§ 29. чл. 60 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За осигуряване на обезпечението е отговорен и всеки ползвател на депото, като ежемесечно превежда на собственика на депото дължимите средства за осигуряване на обезпечението на база на количествата отпадъци, които е депонирал.“ 2. В ал. 6 се създават изречения трето и четвърто: „Актът се съставя на ползвателя на депото, който не е превел на неговия собственик дължимите средства за осигуряване на обезпечението. Когато обезпечението не е внесено от собственика, но ползвателят е превел дължимите средства за осигуряване на обезпечението, актът се съставя на собственика на депото.“ По § 29 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30: „§ 30. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 се създава изречение второ: „За осигуряване на отчисленията е отговорен и всеки ползвател на депото, като ежемесечно превежда на собственика на депото дължимите средства на база на количествата отпадъци, които е депонирал.

4. с 50 на сто за целите за намаляване на депонираните битови отпадъци съгласно сроковете в § 15, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби.“ 3. В ал. 8 се създават изречения трето и четвърто: „Актът се съставя на ползвателя на депото, който не е превел на собственика на депото дължимите отчисления за всеки тон депониран отпадък. Когато отчисленията не са внесени от собственика на депото, но ползвателят на депото е превел дължимите отчисления за всеки тон депониран отпадък, актът се съставя на собственика на депото.“

В чл. 70, ал. 3 след думата „оповестява“ се „добавя на интернет страниците си“ и накрая се добавя „за предоставяне на становища от заинтересованите лица“.“

§ 36: „§ 36. Създава се чл. 84а: „Чл. 84а. (1) Организацията по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил представя към заявлението по чл. 81, ал. 2 сключени предварителни писмени договори с не по-малко от 10 общини, с които се гарантира предоставяне на разделно събиране на население, не по-малко жители. (2) Договорите по ал. 1 трябва да отговарят на минималните критерии и на изискванията, определени с наредбата по чл. 13, ал. 1 за съответния вид масово разпространени отпадъци. (3) Организацията по оползотворяване представя на съответната община предложение за сключване на договора по ал. 1. (4) Кметът на общината сключва договор само с една организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил.

а думите „7-дневен срок“ се заменят с „14-дневен срок“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 40: „§ 40. „§ 40. В чл. 114 т. 1 се изменя така: „1. изпълнението на задълженията на лицата по чл. 14, ал. 1 по този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, в т.ч. правилното начисляване и/или своевременното заплащане на продуктова такса по чл. 59,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44: „§ 44. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: и допълнения: 1. В § 1: а) точка 2 се изменя така: „2. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.“; б) точка 4 се изменя така: „4. „Битови отпадъци“ са: а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели; б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства. Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване. Това определение не засяга разпределението на отговорностите за управлението на отпадъците между публичните и частните субекти.“; в) точка 10 се изменя така: „10. „Насипване“ е дейност по оползотворяване, при която подходящи неопасни отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в ландшафтното устройство. Отпадъците, използвани за насипване, заместват неотпадъчни материали, подходящи са за гореспоменатите цели и се ограничават до количеството, което е необходимо за постигане на тези цели.“; цели.“; г) точка 14 се изменя така: „14. „Оползотворяване на материали“ е всяка дейност по оползотворяване с изключение на оползотворяването на енергия и преработването в материали, които се използват като горива или други средства за получаване на енергия. То включва и подготовката за повторна употреба, рециклирането и насипването.“; д) в т. 28, буква „в“ думата „вредни“ се заменя с „опасни“;

ж) точка 35 се изменя така: „35. „Схема за разширена отговорност на производителя“ е набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.“;

– 51: „49. „Неопасни отпадъци“ са отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 12. 50. „Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, образувани в резултат на дейности по строителство и разрушаване. 51. „Хранителни отпадъци“ са всички храни съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, които са се превърнали в отпадъци.“ 2. В § 2 се създават т. 14 и 15: „14. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците г.); 15. Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци

точка 2 се изменя така: „2. нотифициране на критериите по чл. 5, ал. 2 в случаите, когато не са определени критерии на ниво Европейски съюз, които да бъдат прилагани за целта;“ в) създават се т. 6а – 6д: – 6д: „6а. докладване по електронен път на данните относно изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 и чл. 32 за всяка календарна година в срок 18 месеца считано от края на годината на докладване, за която са събрани данните, във формат, определен с акт на Европейската комисия; 6б. докладване по електронен път на данните относно изпълнението на чл. 51, ал. 4, т. 1 и 2 за всяка година в срок 18 месеца считано от края на годината на докладване, за която са събрани данните, във формат, определен с акт на Европейската комисия; 6в. докладване по електронен път на данните относно данните за всяка календарна година относно минерални или синтетични смазочни или промишлени масла, пуснати на пазара, и относно разделно събираните и третирани отработени масла, съобразно изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 1 за всяка година в срок 18 месеца, считано от края на годината на докладване, за която са събрани данните, във формат, определен с акт на Европейската комисия; комисия; 6г. представяне на доклад към т. 6a, 6б и 6в за проверка на качеството и доклад относно воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1, отчетността и предоставянето на информация по реда на чл. 44, включително подробна информация за отпадъците, изнасяни извън Европейския съюз в съответствие с изискванията по чл. 31, ал. 8, както и относно процента на средни загуби, когато е приложимо; 6д. докладване по електронен път на данните за образуваните количества хранителни отпадъци по формата, определен с решение Европейската комисия“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45: „§ 45. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

се постигат поетапно, като след 31 декември 2020 г. нарастват всяка година с по 1 на сто, както следва:

като прилага план за изпълнение, който съдържа най-малко следното: 1. оценка на минали, настоящи и прогнозни проценти на рециклиране, депониране и други видове третиране на битовите отпадъци и на потоците, от които се състоят; 2. оценка на прилагането на Националния план за управление на отпадъците и програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци по чл. 49 и 50; причините, поради които се счита, че Република България не може да постигне целта, установена в чл. 31, ал. 1, т. 3, и оценка на удължаването на срока, необходим за постигането на тази цел; цел; 4. мерките, необходими за постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 3, в рамките на удължения срок, включително подходящи икономически инструменти и други мерки, за да се предоставят стимули за прилагането на йерархията за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1; 1; 5. график за прилагането на мерките по т. 4, включително задължените лица за тяхното изпълнение, и оценка на индивидуалния им принос за постигането на целите, приложими в случай на удължаване на срока; срока; 6. информация относно финансирането на управлението на отпадъците в съответствие с принципа „замърсителят плаща“; 7. мерки за подобряване качеството на данните, когато е целесъобразно, с оглед на по-добро планиране и мониторинг на изпълнението на плана. плана. (5) Целите по чл. 31, ал. 1, т. 4 за намаляване на количеството на депонирани битови отпадъци се прилагат, както следва: 1. до 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло; 2. до 31 декември 2030 г.

като максимално допустимото количество на депонираните битови отпадъци до 2035 г. се увеличава до 25 на сто от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло). (7) В случаите по ал. 6 министърът на околната среда и водите нотифицира пред Европейската комисия най-късно до 31 декември 2033 г., като прилага план за изпълнение, който съдържа най-малко следното: 1. оценка на минали, настоящи и прогнозни проценти на рециклиране, депониране и други видове третиране на битовите отпадъци и на потоците, от които се състоят; 2. оценка на прилагането на плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци в съответствие с чл. 49 и 50; и 50; 3. причините, поради които се счита, че не би могло да бъде постигната съответната цел, посочена в чл. 31, ал. 1, т. 4, в рамките на определения срок, и оценка на допълнителния срок, необходим за постигането на тази цел; 4. мерките, необходими за постигане на целите, посочени в чл. 31, ал. 1, т. т. 4, включително подходящи икономически инструменти и други мерки, за да се предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците по чл. 6, ал. 1; 5. 1; 5. график за изпълнението на мерките, определени в т. 4, определяне на органа, компетентен за тяхното изпълнение, и оценка на индивидуалния им принос за постигането на целите, приложими в случай на удължаване на срока; 6. информация относно финансирането за управлението на отпадъците в съответствие с принципа „замърсителят плаща“; 7. мерки за подобряване качеството на данните, когато е целесъобразно, с оглед на по-добро планиране и мониторинг на изпълнението в сферата на управление на отпадъците.“

3. Параграф 21 се отменя.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 46. Комисията предлага да се създаде наименование „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията предлага да се създаде § 47: „§ 47. (1) Организациите по оползотворяване и лицата по чл. 14, ал. 1, изпълняващи задълженията си индивидуално, получили разрешение по чл. 81, ал. 1 до влизане в сила на този закон, в срок до 3 юни 2022 г. привеждат дейността си в съответствие с него и подават заявление по чл. 90, ал. 2 за изменение на разрешението заедно с актуализирана програма по чл. 53, ал. 1. Компетентният орган разглежда подадените заявления и актуализираната програма по реда и в сроковете по Глава пета, Раздел III. III. (2) Когато не е подадено заявление по ал. 1, разрешенията, чийто срок не е изтекъл до 3 юни 2022 г., запазват действието си в срок до 31 декември 2022 г., като изпълнението на целите за 2022 г. се доказва по досегашния ред.“ ред.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 48. Предложение на народния представител Красимир Богданов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 49: „§ 49.

Благодаря, уважаема госпожо Василева. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Няма желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители на 1 февруари 2021 г., приет на първо гласуване на 10 февруари 2021 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. По § 1 предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 19 се правят следните допълнения: 1. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Кметовете на общини могат да възложат изпълнението на дейностите по ал. 3 на оправомощени от тях длъжностни лица. (6) При осъществяването на контрол по ал. 3, включително относно спазване на мерките, забраните и ограниченията, приети и/или наложени съгласно чл. 28а, кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица могат да използват автоматизирани технически средства или системи и/или други технически средства за контрол, и имат право на достъп до данни от съответните регистри, водени от Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“ По § 2 предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

б) в т. 3 думите „моторни средства“ се заменят с „моторни превозни средства и/или на определени екологични групи моторни превозни средства на територията на съответната община и/или в създадени и въведени зони с ниски емисии на вредни вещества“. 2.

в оперативните планове по чл. 30 и/или в наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.“ 4. Създават се ал. 4 и 5: „(4) С Наредбата по ал. 3 общинските съвети определят условията и реда за прилагане на мерките по ал. 1, както и за: 1. създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества, обхват, граници, времева рамка и условия за въвеждане; 2. навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества; 3. ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление, включително в границите на създадени и въведени зони с ниски емисии на вредни вещества; 4. осъществяване на контрол относно спазване на приети и/или наложени мерки, забрани и ограничения, включително чрез използване на автоматизирани технически средства или системи, и за налагане на глоби и имуществени санкции при установяване на нарушения.“ (5) Мерките по ал. 1, т. 3 не се прилагат за моторни превозни средства със специален режим на движение и за моторни превозни средства, предназначени за извършване на обществен превоз на пътници.“

ал. 2: „(2) Лице, което нарушава мерките, забраните и ограниченията, приети и/или наложени съгласно чл. 28а, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.“ 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“ Предложение на народния представител Красимир Богданов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде наименование „Заключителни разпоредби“ с § 4 и 5: „Заключителни разпоредби „§ 4. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. …) в § 3 от допълнителните разпоредби се създава ал. 3: „(3) Ежегодно, в срок до 31 май изпълнителният директор на Националния статистически институт събира и предоставя на министъра на околната среда и водите данните за образуваните количества хранителни отпадъци, които се докладват по електронен път във формата, определен с решение на Европейската комисия.“ § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 4,

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; и на едно питане от народния представител Дора Янкова. 2. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на един въпрос от народния представител Крум Зарков. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народните представители Евдокия Асенова и Анна Славова. 5. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на пет въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков (два въпроса); Румен Георгиев и Иван Ибришимов; Анна Славова и Евдокия Асенова; и Веска Ненчева и Валентина Найденова. 6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Стефан Бурджев (два въпроса). 7. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на три въпроса от народните представители

и Димитър Стоянов; - министърът на правосъдието Десислава Ахладова – на един въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министърът на финансите Кирил Ананиев – на два въпроса от народния представител Румен Гечев; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Румен Георгиев; - министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на два въпроса от народните представители Ерджан Ебатин и Севим Али; и Иван Валентинов Иванов; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Следващо редовно пленарно заседание на 19 февруари 2021 г. от 9,00 часа съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.